Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á kosningalögum, nr. 112/2021. Frumvarp þetta er flutt af stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í samráði við dómsmálaráðuneyti.

Samkvæmt kosningalögum hefur íslenskur ríkisborgari, sem náð hefur 18 ára aldri og hefur átt lögheimili hér á landi, kosningarrétt í 16 ár frá því að hann flytur lögheimili af landinu — í 16 ár.

í fjögur ár frá 1. desember næstum eftir að umsókn var lögð fram. Hinn 14. október sl. gekk forsætisráðherra á fund forseta Íslands og baðst lausnar fyrir ráðuneyti sitt. Forseti féllst á tillögu forsætisráðherra og jafnframt að þing skyldi rofið 30. nóvember 2024 og munu almennar kosningar til Alþingis fara fram sama dag.

Séu skilyrði uppfyllt munu ákvarðanir um að taka þá á kjörskrá taka gildi frá 1. desember nk., eða degi eftir alþingiskosningarnar sem halda á 30. nóvember. Í ljósi þess að almennum kosningum til Alþingis var flýtt leggur nefndin til að bætt verði við kosningalög bráðabirgðaákvæði þess efnis að heimilt verði að miða gildistöku ákvörðunar þjóðskrár um að taka kjósanda á kjörskrá við þann dag sem ákvörðun þjóðskrár er tekin enda hafi umsókn þess efnis borist Þjóðskrá Íslands fyrir 19. nóvember 2024.

Er þá miðað við að allar þær umsóknir sem hafa borist þjóðskrá eftir 1. desember 2023 til og með 18. nóvember 2024 og uppfylla skilyrði ákvæðisins taki gildi við ákvörðun þjóðskrár þar um. Eins og fram hefur komið þá flytur hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd málið og ég geri ráð fyrir því að það sé eining um þessa breytingu hér á hinu háa Alþingi þar til annað kemur í ljós.

Sýndareignir falla í dag að mestu leyti utan gildissviðs regluverks Evrópusambandsins á fjármálamarkaði. Þessari reglugerð er ætlað að fylla í þetta tómarúm með samræmdum reglum sem stuðla m.a. að réttarvissu, nýsköpun, virkri og heilbrigðri samkeppni

Stöðugleikamyntir er einn flokkur sýndareigna en í einfölduðu máli er um að ræða virði hefðbundinna eigna er tengjast annarri eign, svo sem gjaldmiðli, vísitölu eða fjármálagerningi.

Eins og heiti gerðanna bera með sér er markmið þeirra að stuðla að stafrænum rekstrarlegum viðnámsþrótti fjármálastofnana með samræmdum kröfum um áhættustýringu og viðbúnað, svo að lágmarka megi rof á mikilvægri fjármálaþjónustu með tilheyrandi neikvæðum efnahags- og samfélagslegum áhrifum, varðveita fjármálastöðugleika og tryggja öfluga vernd fjárfesta og neytenda. Í stórum dráttum snýst þetta um kröfur til umgjarðar að því er varðar net- og upplýsingaöryggi aðila á fjármálamarkaði. Er þar meðal annars átt við netöryggisprófanir og vöktun áhættu sem steðjað getur að fyrirtæki á fjármálamarkaði frá þriðja aðila sem veitir upplýsinga- og fjarskiptatækniþjónustu. Þá eru ákvæði um tilkynningarskyldu um alvarleg atvik og eftirlitsramma með allra stærstu alþjóðlegu tækniþjónustuveitendum.

(ESB) 2024/1623 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar kröfur vegna útlánaáhættu, leiðréttingaráhættu vegna útlánavirðis, rekstraráhættu, markaðsáhættu og úttakslágmark (CRR III). CRR-reglugerðin frá 2013 setur fram varfærniskröfur til banka og annarra lánastofnana, þar á meðal kröfur um eigið fé sem er ætlað að stuðla að því að lánastofnanir geti staðist áföll án þess að verða ógjaldfærar og treysta þar með fjármálastöðugleika. Reglugerðinni, sem nú stendur til að fella inn í EES-samninginn, er ætlað að gera eiginfjárkröfur til lánastofnana áhættunæmari til að endurspegla betur áhættu sem þær standa frammi fyrir án þess að auka verulega heildareiginfjárkröfur til þeirra. Aukin áhersla er lögð á áhættu í tengslum við umhverfis- og félagslega þætti og stjórnarhætti. Þá er leitast við að draga úr kostnaði lánastofnana við upplýsingagjöf og bæta aðgengi að upplýsingum frá lánastofnunum. Virðulegur forseti. Stefnt er að því að þessar þrjár ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar verði teknar í desember á þessu ári. Innleiðing gerðanna hér á landi kallar á lagabreytingar og því þyrftu íslensk stjórnvöld að öllu óbreyttu að setja stjórnskipulegan fyrirvara við ákvarðanirnar. Það er afstaða allra EFTA-ríkjanna

Hefur samstarfsríkið Liechtenstein lýst sérstökum hagsmunum vegna gildistöku MiCA-reglugerðarinnar og Noregur sömuleiðis vegna CRR III-reglugerðarinnar. Til þess að tryggja tímanlega gildistöku og í ljósi aðstæðna er nauðsynlegt að umræddar ákvarðanir verði teknar án stjórnskipulegs fyrirvara af Íslands hálfu. Verði tillaga þessi til þingsályktunar samþykkt felst í ályktuninni að ríkisstjórninni verði heimilt að samþykkja umræddar ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar án þess að setja stjórnskipulegan fyrirvara.

og gerði nefndin ekki athugasemdir við upptöku gerðanna í EES-samninginn. Þá fengu DORA-gerðirnar efnislega umfjöllun í efnahags- og viðskiptanefnd, sem gerði ekki heldur athugasemdir við upptöku þeirra.

Jafnframt fékk nefndin á sinn fund fulltrúa frá Samtökum fyrirtækja í fjármálaþjónustu og Rafmyntaráði Íslands. Í máli gestanna komu ekki fram athugasemdir við staðfestingu þessara ákvarðana. Þá kom fram að fyrirtæki á fjármálamarkaði væru þegar byrjuð að undirbúa

um að ræða þrjú stór og mikilvæg mál fyrir íslenskt fjármálakerfi en þetta snýst líka fyrst og fremst um netöryggi á Íslandi. Rétt eins og

að verið er að gera kostnaðarmat með tilliti til frekari verkefna Seðlabanka Íslands, Fjármálaeftirlitsins og svo Fjarskiptastofu. Hins vegar langar mig að nota tækifærið og vekja athygli á því að með hertari kröfum á fjármálafyrirtæki þá þarf líka að líta til menntunar á sviði netöryggis á Íslandi,

eitthvert kostnaðarmat muni fara fram á því hvernig hægt verði að efla netöryggismenntun hér á landi, hreinlega til þess að við getum menntað fólk á sviði netöryggis.

þessa samræmingu, hvert við viljum stefna ásamt Evrópusambandinu í þeim efnum. Við höfum auðvitað verið að taka upp samstarf við okkar vinaþjóðir hvað varðar netöryggi á undanförnum árum, líka bara út af breyttu öryggisástandi í Evrópu, og ég leyfi mér að segja í heiminum. heiminum. Ég tek undir það, ég held að við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð. Ráðherrar í ríkisstjórn hafa sannarlega verið að setja þetta á dagskrá. Það skiptir máli að setja ekki bara fram áætlanir og vilja, fjármagn verður að fylgja, þannig að þar tek ég undir með hv. þingmanni og fagna raunar að hún sé að lyfta þessum mikilvæga málaflokki upp. Í mínum huga þurfa stjórnvöld að leggja drög að netöryggissetri hér á Íslandi þar sem við sameinum bæði rannsóknir og þróun á þessu sviði, hvert við viljum stefna í menntamálum og auðvitað fyrst og fremst þessa samvinnu stjórnvalda, menntakerfis og almennings á sviði netöryggis.

háskólamenntunarumhverfi til að við værum hér með hæft og menntað fólk til að sinna þessum störfum sem óumflýjanlega verða til út af auknum netöryggiskröfum. Við vitum öll að netöryggisváin er til staðar og ég held að það sé ekki nokkur einasti pólitískur ágreiningur um það að þetta verkefni er mikilvægt.

hvernig þessar reglugerðir og bara lög almennt sem við setjum hér á Alþingi hafa áhrif á hvernig við þurfum að taka utan um þá þætti sem snúa að menntun. Ég tek heils hugar undir það. Við erum auðvitað bara að ganga þessa vegferð með okkar samstarfsþjóðum. Þess vegna er mjög mikilvægt að við séum að klára þessi mál til þess að þau séu samræmd á Íslandi eins og í Evrópusambandinu. sú stefnumótun sem stjórnvöld hafa verið að vinna eftir á undanförnum árum hefur svo sannarlega skilað sér í auknum stuðningi til menntunar á sviði netöryggis og ég held að við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð.